Vladimir (HDZ)** Idemo na sljedeću točku: - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak, Hvala gospodine potpredsjedniče, samo kratko. Ugovor između izbjegavanja dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Danske tek se sada sklapa zbog toga što je Republika Hrvatska koristila onaj ugovor koji je prije imala

Zaključujem raspravu.